da se prihvati Godišnje izvješće o ostvarivanju Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2005./2006. u 2006. godini Izvješće je dostavila Vlada sukladno članku 96. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača. Raspravu su proveli odbori za gospodarstvo, razvoj i obnovu, ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Vladimir Vranković će dodatno obrazložiti izvješće. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Republika Hrvatska kao sredozemna srednjoeuropska i podunavska zemlja s malim i otvorenim gospodarstvom nalazi se na putu izgradnje stabilnog, konkurentnog te socijalno osjetljivog nacionalnog gospodarstva koje je sposobno uklopiti se u globalno tržišno natjecanje. Visoka razina zaštite potrošača nužna je kako bi se osigurao razvoj i funkcioniranje tržišnog gospodarstva te osigurao odgovarajući nadzor na tržište. Naime, dobro uređeno gospodarstvo jedne države bazirano je na konkurentnosti poduzetnika, a i u velikoj mjeri ovisi o visokom stupnju povjerenja i zadovoljstva potrošača. Svjesna važnosti zaštite potrošača i zdravlja Vlada Republike Hrvatske provodi niz aktivnosti vezanih uz izgradnju sustava zaštite potrošača. Te su aktivnosti usmjerene na stvaranje dobrog pravnog temelja za zaštitu potrošača, jačanje administrativne strukture za provođenje cjelovitog nadzora nad tržištem, povećanje razine znanja potrošača i informiranosti o njihovim pravima te na poticanje razvoja i rada udruga udruga za zaštitu potrošača i njihovih savjetovališta u zastupanju interesa potrošača. Zakonom o zaštiti potrošača iz 2003. godine je dan opći okvir politike zaštite potrošača, a konkretna politika zaštite potrošača u određenom razdoblju izbor i opseg prioritetnih poslova na području zaštite potrošača koji će se financirati iz državnog proračuna nadležnosti svih subjekata aktivno uključenih u provođenje te politike izrađuju se nacionalni programi zaštite potrošača koji se odnosi, koji se donosi temeljem članka 96. ovog Zakona. Hrvatski sabor je 25. veljače 2005. godine usvojio Nacionalni program za zaštitu potrošača za razdoblje 2005.-2006. kojim se određuju temelji politike zaštite potrošača u određenom razdoblju i obavlja izbor i opseg prioritetnih poslova na području zaštite potrošača koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske. I tako na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača Vlada Republike Hrvatske jednom na godinu izvješćuje Hrvatski sabor o ostvarivanju politike zaštite potrošača iz Nacionalnog programa u proteklih godinu dana. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača …/Govornik se ne razumije./… suradnji sa članovima Vijeća za zaštitu potrošača, nacrt prijedloga godišnjeg izvješća o ostvarivanju Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 200.5-2006. godine koji je jednoglasno usvojen na sjednici Vijeća za zaštitu potrošača održanoj 14. ožujka 2007. godine. Vlada Republike Hrvatske do danas je realizirala niz, čitav niz mjera i aktivnosti vođena osnovnim ciljem, a to je omogućiti stalan napredak kvalitete života svih građana Republike Hrvatske radi zaštite gospodarskih interesa te promicanja važnosti zdravlja i sigurnosti potrošača. Sami ciljevi određeni i razrađeni Nacionalnim programom zaštite potrošača 2005.-2006. godine su stvaranje uvjeta za učinkovito rješavanje uočenih problema na području zaštite potrošača, osvješćivanje potrošača o njihovom stvarnom položaju i snazi na tržištu, senzibilizaciju cjelokupne javnosti o pravima potrošača u Republici Hrvatskoj, osiguranje potpore potrošačima u ostvarenju njihovih prava, jačanje položaja potrošača na tržištu, podizanje svijesti potrošača u odnosu na njihova prava i ulogu u tržišnom gospodarstvu, zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača uz daljnje usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Dozvolite mi još samo u ovih par minuta da izdvojim najznačajnije od provedenih aktivnosti na području zaštite potrošača tijekom 2006. godine. Nacionalnim program zaštite potrošača Republike Hrvatske za razdoblje 2005. do 2006. iskazana je potreba za jačanjem razine zaštite potrošača na sljedećim prioritetnim područjima javnih usluga, zdravstvenih usluga, zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, sigurnosti proizvoda, obrazovanja, obavješćivanja, trgovine, financijskih usluga i bankarstva, zaštite okoliša, turizma i ugostiteljstva te na području korištenja nekretnina. Sljedom toga u 2006. godini u tijeku je bila implementacija projekta EU CARDS 2002. pod nazivom "Jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača" kojim je Europska unija pružila potporu Republici Hrvatskoj u ostvarivanju cilja povećanja razine potrošača, jačanja institucionalnih kapaciteta, razvoja ljudskih potencijala i povećanja razine svijesti o potrebi zaštite potrošača, štiteći pri tom zdravlje, sigurnost i gospodarske interese potrošača. Sa zadovoljstvom možemo ustanoviti da je projekt uspješno proveden, te da je uvelike doprinjeo povećanju razine zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Kroz navedeni projekt pojačani su administrativni institucionalni kapaciteta nositelja politike zaštite potrošača.

čemu se je pristupilo ne samo radi usklađivanja njegovih odredbi sa zakonodavstvom Europske unije, nego prvenstveno kako bi se i poboljšale njegove odredbe sa ciljem postizanja osnovnog cilja, a to je visoka zaštita potrošača. Veliki dio aktivnosti odnosi se i na uspostavu centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača koji će se u ovoj fazi povezivanjem nositelja politike zaštite potrošača a to je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata i Udruga za zaštitu potrošača omogućiti brži protok o učestalim kršenjima prava potrošača i pravovremeno poduzimanje mjera nadležnih te tijela za nadzor nad tržištem radi otklanjanja. Radi što bolje informiranosti potrošača unutar centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača je dizajnirana i web. stranica na kojoj su prezentirani sadržaji iz područja zaštite potrošača. Stranica je dio postojeće web. stranice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i kontinuirano se dopunjuje svim važnim sadržajima iz područja zaštite potrošača. Za aktivnosti i projekte namijenjene Udrugama za zaštitu potrošača predviđenih Nacionalnim programom u 2006. godini, utrošena su financijska sredstva iz državnog proračuna u Republici Hrvatskoj u iznosu od milijun milijun i 994 tisuće kuna. Samo za registraciju u Litvi koja broji tri milijuna stanovnika i gdje je osnovano oko 22 Udruge za zaštitu potrošača godišnje se izdvaja za potrebe Udruga za zaštitu potrošača oko tri puta manje sredstava. Iz toga se može zaključiti da Vlada Republike Hrvatske itekako vodi računa o značaju zaštite potrošača i njegovom razvoju. U Hrvatskoj danas djeluje četiri Savjetovališta za zaštitu potrošača a koji se financiraju isključivo iz državnog proračuna, a čija svrha je educirati potrošače o njihovim pravima i obvezama. U razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2006. godine u sva četiri savjetovališta zaprimljeno je oko, od potrošača ukupno 11 tisuća i 862 upita putem telefona, pošte ili izravnim dolaskom u savjetovalište. Izneseni podaci upućuju da su potrošači u Republici Hrvatskoj prepoznali značaj i prednosti savjetovališta i Udruge za zaštitu potrošača kao mjesta kroz koje djelotvorno ostvaruju svoja temeljna potrošačka prava. Tako je i u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ostvarilo niz aktivnosti u cilju podizanja znanja o zaštiti potrošača, edukacijom i informiranjem. Sve odgojno obrazovne ustanove upoznale su učenike s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2005./2006. Hrvatski mediji su uvelike doprinijeli informiranju i educiranju javnosti o problematici zaštite potrošača. Hrvatska radio televizija u okviru svojih javnih zadaća pratila je problematiku zaštite potrošača u programima radija i televizije, a informativni program Hrvatskog radija kroz svoje dnevne emisije prati problematiku potrošača a posebnu pozornost daje emisijama građanski glas i večernji program. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kontinuirano obavješćuje potrošače o ekološkom aspektu proizvoda i usluga putem svojim web. stranica, promiče i podiže svijest o održivoj potrošnji i proizvodnji te promjeni potrošačkih navika na državnoj i regionalnoj razini o zaštiti okoliša te promiče ekološku kulturu kod potrošača. I da dalje ne nabrajam ostali elementi koji su sadržani u cijelom izvješću. Dozvolite da na kraju naglasim da predloženo Godišnje izvješće o ostvarivanju Nacionalnog programa zaštite potrošača za 2006. godinu kao dokument predstavlja niz realiziranih aktivnosti čiji rezultat su pozitivni učinci na području podizanja razine zaštite potrošača u našoj zemlji. Područje zaštite potrošača potrebno je kontinuirano unaprjeđivati i jačanjem administrativnih i institucionalnih kapaciteta, podizanjem razine svijesti o značaju zaštite potrošača edukacijom i informiranjem potrošača o njihovim pravima, obvezama i nastavkom dobre suradnje Vladinog i civilnog sektora. Niska razina zaštite potrošača na otvorenom tržištu rezultira nepovjerenjem među svim sudionicima što posljedično dovodi u pitanje i funkcioniranje samog tržišta pa tako i gospodarstva u cjelini. I za kraj koji bih rekao da je iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske, a što je i prikazano u ovom izvješću, u proteklom razdoblju poduzela čitav niz aktivnosti i mjera u cilju podizanja razine zaštite potrošača, a što će i u narednom razdoblju i nadalje provoditi. Cilj koji želimo postići je moderno razvijeno socijalno gospodarstvo kojim se potrošači osjećaju zaštićeni, sigurni i zadovoljni. Sljedom navedenog predlažem da se prihvati Godišnje izvješće o ostvarivanju Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje

Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Drugi se nitko više nije prijavio za raspravu. Zaključujem raspravu.